annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten Sveinung Stensland. [10:01:02]: Mitt spørsmål går til justisministeren. Det som står igjen på justisfeltet etter snart tre år med denne regjeringen, er reverseringer og satsinger få eller ingen stiller seg bak. Både forskning og faglige uttalelser underbygger at politireformen førte til økt kvalitet i politiets arbeid. Likevel ser vi at det viktigste en gjør nå, er å gå i motsatt retning. Regjeringen prioriterer ressurser på å gjenåpne politikontor som politiet selv ikke vil ha, framfor å bruke ressurser på flere politifolk. Regjeringen sørger for passkontor på steder uten befolkningsgrunnlag, noe det ble advart mot i høringer på Stortinget. Regjeringen velger å reversere domstolreformen mot hele fagmiljøets råd, og jeg har ikke tid til å ramse opp alle instanser som er kritiske til denne reverseringen. Regjeringen besluttet å legge Økokrims nye bedragerienhet til Gjøvik mot Økokrims anbefaling, noe som medfører over et års forsinkelse og økte kostnader i millionklassen. Samtidig er bedrageri en type kriminalitet som vokser kraftig. Denne regjeringen handler gjennomgående mot faglige råd, og resultatene ser vi. Det satses feil, antall politifolk går ned, og samtidig ser vi en vekst i alvorlig kriminalitet. Det har kommet forslag om en økt bevilgning i revidert budsjett, men i dag står altså 447 nyutdannede politifolk uten arbeid i Norge – og i juni blir det 400 nyutdannede i tillegg. Det betyr at vi snart har 847 nyutdannede politi i Norge som står uten arbeid i politiet. Representanter fra regjeringen har gjennom vinteren og våren sagt at det jobbes beinhardt hver eneste dag for å få flere politifolk i jobb. Jeg vil gjerne ha et konkret svar på Hvor mange flere politifolk forventer statsråden at RNB-midlene bidrar til å få i jobb? Og kan de som uteksamineres i juni, forvente å vente like lenge på politijobb som de 447 som allerede er i kø? [10:03:05]: Jeg er stolt over det som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har fått til på politifeltet. Siden vi tok over politiet i oktober 2021, har vi prioritert politiet i hvert eneste budsjett. Vi har stått i en enormt krevende økonomisk tid på grunn av krigen i Ukraina og inflasjon. Likevel har vi holdt på sikkerhet og beredskap som det absolutt viktigste å bruke penger på i revidert nasjonalbudsjett og i de vanlige statsbudsjettene. Vi la fram revidert nasjonalbudsjett forrige uke, hvor politiet er en av de virkelig store satsingene, og det er fordi det er nødvendig med et tungt løft for politiet, bl.a. for å få flere politifolk i jobb. Jeg er veldig glad for tilbakemeldingene fra politiet selv, og jeg har også fått godord fra Politiets Fellesforbund for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser de utfordringene som finnes, og ser at det er mange i politiet nå som har følt at det er vanskelig å være på jobb fordi man har for få kollegaer, man trenger flere, det er mer kriminalitet man skal stille opp mot, og det er demonstrasjoner i Oslo som krever mye ressurser. Hvis jeg skulle svart på spørsmålet til Stensland, måtte jeg også lagt opp til en veldig detaljstyring av politiet. Det tror jeg verken Høyre eller andre opposisjonspartier egentlig ønsker, for det er noe vi pleier å bli kritisert for hvis vi gjør det. Derfor har vi gitt midlene som kommer til politiet nå – ca. 1,6 mrd. kr bare til grunnfinansiering og bl.a. flere politifolk – som en fri bevilgning, sånn at politiet kan prioritere midlene der de selv mener det er mest behov for det. Men det ligger bl.a. 300 mill. kr, i tillegg til en stor grunnfinansiering, som i hovedsak er ment til politifolk, og som vil være nok til flere hundre politifolk. Jeg er veldig glad for det, det er viktig, og vi trenger det nå framover. Jeg er veldig sterkt tvilende til at alle de 1,6 milliardene er frie midler, og det er det jeg er litt ute etter, hvor stor andel av de midlene som faktisk er frie til å ansette folk. Det var altså ingen svar til de nyutdannede politifolkene som satset på vår trygghet, stolte på myndighetene og nå er urolig for yrkeskarrieren. Faktum er at fra regjeringsskiftet i 2021 til mars i år har antall politiårsverk blitt redusert med 568 politiansatte ute i politidistriktene.

Vi er nå godt på vei mot under to politifolk per tusen innbyggere. Mens høyreregjeringen satset og nådde målet om to per tusen, har denne regjeringen satset feil og brakt oss under to per tusen. Jeg lurer på om regjeringen har forlatt målet om to per tusen, eller vil justisministeren love at vi er tilbake til over to politifolk per tusen innbyggere før valget neste år? [10:06:07]: Jeg synes Høyre har en både utidig og uansvarlig inngang i politidebatten. Jeg lurer litt på hvordan Høyre skulle løst dette problemet selv, for hvis vi spoler tilbake til januar,

Da gikk Høyre ut og sa at de ville gitt 400 mill. kr til politiet hvis de satt i regjering. Et par dager senere sa jeg at vi kommer med minimum 635 mill. kr. Nå har vi altså kommet helt fram til sluttarbeidet med RNB og lagt det fram, og fasiten er 1,6 mrd. Det er langt over det nivået Høyre ville ha styrt på. Når det gjelder målet om to per tusen, er det helt klart for oss at vi har større ambisjoner enn det målet. Vi skal ha flere politifolk. Samtidig har vi også gjennomført en områdegjennomgang som peker på at nettopp målet om to per tusen er noe av grunnen til at det er vanskelig med økonomistyring i politiet nå. Derfor må vi komme tilbake med hvordan vi skal legge opp til mer langsiktig og helhetlig styring av politiet i statsbudsjettet for 2025.

Det kommer altså neste år 500 nyutdannede politifolk, og jeg lurer på om de får jobb, noe de som allerede er ute, sliter med. Dette vitner om dårlig planlegging. Jeg lurer på om regjeringen har en plan. Finnes det en plan? Vil regjeringen gi politiet midler til å ansette de 500 nyutdannede som kommer ut neste år, i tillegg til dem vi allerede har, som ikke får jobb? Hele kjernen i det jeg lurer på, er om det finnes en plan for hvordan politiet vil jobbe, for nå driver en med en rekke rare, nye tiltak som hele fagmiljøet stusser ved, inkludert oss i stortingssalen. [10:08:16]: Det som er utidig, er at man gir inntrykk av at alt hadde vært så mye bedre med Høyre, når realiteten er at det hadde vært mye verre med Høyre. Det som er uansvarlig, er at man gir inntrykk av at hvis vi hadde sagt at vi skal ha to per tusen, hadde vi løst alle problemer. Det er ikke sant, det er feil. Det gir meg et bilde av at Høyre reelt sett ikke har oversikt og ikke har satt seg inn i detaljene i hvordan vi styrer politiet i Norge. de politistudentene som blir uteksaminert nå, er det også misvisende å si at man nå snart har 800 nyutdannede uten jobb, for vi har også turnover i politiet. Så vi er nødt til å utdanne flere hundre hvert år for i det hele tatt å dekke opp for dem som slutter på grunn av f.eks. pensjonsalder. Derfor er jeg veldig glad for den satsingen Senterpartiet og Arbeiderpartiet har prioritert i revidert nasjonalbudsjett, som er langt høyere enn Høyres nivå, for det kommer til å gjøre en reell forskjell ute i politihverdagen, når det gjelder både politifolk og annet viktig arbeid, f.eks. på sivil side mot organisert kriminalitet eller gjengkriminalitet. Det kan ikke være utidig å peke på en rekke tiltak regjeringen har satt i gang, som vi er uenig i, og som har ført politiet i feil retning – å peke på at det er over 500 færre politifolk nå enn det var da vi styrte. Antallet politiansatte går ned, det går ikke opp.

Hvorfor lytter en ikke til fagfolkene, hvorfor lytter en ikke til Politiets Fellesforbund, hvorfor lytter en ikke til forskere som sier at dette ikke er rett? Det lurer jeg på. Er det slik at det som var Senterpartiets fasit for tre år siden, fasit den dag i dag? Verden har endret seg, og det er et av argumentene til regjeringen – det er krig, det er krise, det er alt mulig. Kan en ikke ta inn over seg realiteten og se at det en driver med, tar politiet i feil retning? Hvis Høyre ikke mener det er lurt å gi 1,6 mrd. kr til politiet i revidert nasjonalbudsjett, er det helt greit å mene det. Jeg mener det er veldig lurt, det er nødvendig, og vi trenger å ansette flere i politiet. Vi har flere som jobber i politiet nå, enn da Senterpartiet og Arbeiderpartiet tok over, men vi har en større andel sivile stillinger. De trenger vi også. Vi trenger dem til å jobbe mot kriminelle gjenger, vi trenger dem til å jobbe med økonomisk kriminalitet, men vi må også ha flere politifolk ute i hverdagen. Derfor mener jeg også det er lurt

folk som eier butikk, som driver næring, og som har barn der, faktisk føler seg veldig utrygge. Så kan man sette inn tiltak på det i den nære hverdagen. Vi må klare både de store spissede prosjektene med sivile stillinger og hverdagen hvor vi trenger flere politifolk. Høyre mener det er lurt å satse på politiet, men det er lurt å bruke pengene riktig. Det er det jeg anklager regjeringen for. Jeg begynte mitt hovedspørsmål som er satt i gang, og som tar politiet i feil retning. Hvis vi ser vekk fra pengene, har Høyre lansert en rekke forslag. Senest sist uke var vi ute og viste til 22 forslag som har blitt lansert av oss de siste årene, f.eks. å innføre omvendt voldsalarm for gjengkriminelle og ilegge multikriminelle gjengmedlemmer oppholdsforbud tatt en del tiltak som vil gjøre politiet bedre i stand til å håndtere den situasjonen vi ser i en del av våre store byer. Vi har lansert dette, fremmet det og stemt over det, og regjeringspartiene har stemt imot. Hvis statsråden vil, kan vi gjerne fremme dette på nytt. Hvis vi har et flertall i salen, kan vi få dette på plass før sommeren. Vil statsråden se på forslagene fra Høyre på nytt og kanskje få på plass en del nye tiltak for politiet, slik at vi kan få det på plass allerede før sommeren? Eller er det helt utelukket å gjøre noe annet enn å hive mer penger etter problemene? Statsråd

(V) [10:12:41]: Den siste tiden har vi vært vitne til en rekke alvorlige voldshendelser knyttet til organisert kriminalitet, og mange opplever større utrygghet enn de har gjort før. Trygghet for befolkningen må være jobb nummer én for justisministeren, og hendelsene den siste tiden viser at vi trenger løsninger nå. Da holder det ikke bare å bevilge penger, man må faktisk også si noe om hvordan disse pengene skal brukes. regjeringen i RNB at de staker ut kursen for å knuse gjengkriminaliteten. Det regjeringen så langt har gjort, er å bevilge mer penger til politiet, men de sier veldig lite om hvordan disse pengene skal brukes, og hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes. Det holder heller ikke å si at man er opptatt av å ikke legge føringer, all den tid man f.eks. velger hvor tjenestestedet skal opprettes. Helt konkret: Hva er det statsråden foreslår av tiltak for å få bukt med den organiserte kriminaliteten? Statsråd Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lagt på bordet en tung satsing på politiet for å styrke grunnfinansieringen. Det er viktig for at politiet skal Vi har i tillegg til behovet for styrket grunnfinansiering satt av 300 mill. kr som skal gå til tiltak mot kriminelle gjenger. det jeg oftest får høre, at man ikke ønsker detaljstyring i politiet. Derfor har vi sagt til politiet at vi har en ambisjon om at vi skal få flere politifolk, vi skal få flere sivile stillinger der det er nødvendig, f.eks. teknologer, økonomer og andre som kan bidra til å knuse gjengene. Vi skal etablere et nytt bedragerisenter, og vi skal se på nye regler for sivilrettslig inndragning. Men vi ønsker ikke å spesifisere på krona hvor disse pengene skal gå. Det må være opp til politiet selv. Venstre har vært klare på hva som burde gjøres for å bruke det handlingsrommet som vi har nå for å forhindre at situasjonen får eskalere. Vi har kommet med helt konkrete forslag som regjeringspartiene har stemt ned, herunder en forsterket akuttinnsats rettet mot barn og ungdom som er i ferd med å bli rekruttert inn i kriminelle gjengmiljøer, og struping av pengesekken til de gjengkriminelle så det gjøres mindre attraktivt å utføre organisert kriminalitet, osv. I etterkant av at dette har blitt stemt ned i Stortinget av regjeringspartiene, har representanter fra justisministerens regjeringskollega, Arbeiderpartiet, kommet med flere av de samme løsningene som oss, men riktignok som forslag inn i sitt eget partiprogram for neste stortingsperiode. Jeg antar at justisministeren ikke har vært invitert inn i dette kollokviet, men jeg antar at hun likevel har fått med seg de konkrete forslagene fra regjeringskollegaene sine. Er det sånn at statsråden er enig i de tiltakene som kommer fra Arbeiderpartiet når de foreslår å bekjempe gjengkriminaliteten, og vil hun gjennomføre noen av dem? [10:15:40]: Jeg må be om at representanten spør om konkrete tiltak hvis hun vil at jeg skal kommentere konkrete tiltak. Når det gjelder det generelle arbeidet mot kriminelle gjenger, er det viktig at vi styrker politiet. Det er helt nødvendig med politiinnsats ute i hverdagen, der folk bor, men også spisset innsats i Økokrim og i Kripos for å ta de kriminelle gjengene og bakmennene. nye hjemler og verktøy til PSTs og politiets innsats mot gjengene. Vi har lagt fram en egen stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, som ofte er en av driverne bak gjengkriminaliteten, hvor vi bl.a. sier at vi skal

veldig, veldig fin verdi med Norge er at vi har et politi med et sivilt preg og som i hovedsak er ubevæpnet. Det begynner å bli en sjelden vare i verden. Vi har en av verdens beste politiutdanninger, og vi har et enhetlig politi som møter folk rundt i hele landet likt, uavhengig av hvem de er. Så mener jeg at spørsmålet om bevæpning er viktig. Senterpartiets og Arbeiderpartiets syn er – i regjering og i partiene at vi ikke ønsker bevæpning av politiet. Vi mener det er et spørsmål som vi trenger kunnskap om. Derfor satte vi ned maktmiddelutvalget ganske kort tid etter at vi kom i regjering, og de har lagt fram en rapport om hele maktmiddelpyramiden. Vi skal fortsatt ha et mål om at politiet møter situasjoner med minst mulig bruk av makt. Det starter med stemmebruk og er i ytterste konsekvens skytevåpen, så det må man se i sammenheng. Vi har ikke planer om å gå inn for generell bevæpning av politiet nå. Samtidig registrerer jeg at det er en økende utfordring, at trusselbildet rundt oss er mer utfordrende, og at vi oftere har midlertidig bevæpning. Det er også noe vi må diskutere på en ordentlig måte i årene som kommer.

dei kriminelle legg merke til, og Noreg blir eit attraktivt land å driva kriminalitet ut frå, fordi risikoen for å bli teken i Noreg er mindre enn i andre land. Det er ei utvikling som Framstegspartiet er bekymra for. Eg registrerer òg at det andre regjeringspartiet retorisk høyrest ut som høyrest ut som oss når dei har programprosess, eg registrerer overskrifter som at ein skal knekkja ryggen på gjengane. Når representanten Tajik er i VG med

Kvifor skal ein skal driva med å kjempa mot kriminaliteten i programprosessar når ein sit i regjering? Er det sånn at det er justisministeren som er bremseklossen for at ikkje Arbeidarpartiet får gjennomført politikken sin? Som jeg har sagt flere ganger i løpet av denne replikkrunden, har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering lagt fram en rekke omfattende tiltak for å knuse gjengkriminaliteten, bl.a. styrking av politiet, tiltak mot økonomisk kriminalitet, tiltak for å stoppe rekruttering av ungdommer. Så oppfatter jeg at temaet her nå er bevæpning. Det er ikke sånn at det er politi med skytevåpen som skal stoppe gjengkriminelle, at det alene ville ha løst det problemet. Samtidig vet jeg at det har vært en holdningsendring i politiet. Man har gått fra at et flertall mener at man ikke ønsker et bevæpnet politi, til at flere politifolk føler seg tryggere når man har det som en generell regel. Jeg tror det er en ganske stor omstilling for det norske samfunnet hvis man skulle ha kommet dit, og at tiden ikke er moden for det nå.

Kva tankar gjer Norges justisminister seg om ei sånn utsegn om Sverige? Er det ei problemstilling ein kjenner seg igjen i? Akkurat det som tas opp her, er kanskje en av de store forskjellene på Norge og Sverige, nettopp at Sverige har hatt en annen integrerings- og innvandringspolitikk. Norge har lagt stor vekt på integrering og på å unngå getto-tilstander. Personer som kommer hit, blir bosatt rundt om i landet og blir integrert godt i ulike deler av lokalsamfunnene vi har i vårt langstrakte land, man i Sverige har hatt en annen strategi og har hatt utfordringer med nettopp gettoer – store områder med høy konsentrasjon av gjengkriminalitet eller innvandringsmiljøer. Det beskriver egentlig hvorfor Norge kanskje ikke har de samme kriminalitetsutfordringene som Sverige. Jeg mener det er viktig at vi stopper gjengkriminelle som ønsker å etablere seg i Norge fordi Sverige nå tar tak i sin kriminalitet. Det skal vi absolutt gjøre. Men Norge og Sverige er ikke direkte sammenlignbare med tanke på der vi er nå.

(FrP) [10:24:00]: Det er godt å høre at ministeren i hvert fall sier hun skal bidra til å knuse gjengene. Det er bra, men da må politiet og påtalemyndighetene få verktøy. De må få tilstrekkelige verktøy. Det holder ikke med bare høy stemmebruk eller en hammer. Det må litt mer avansert, moderne verktøy til. Rett før jul behandlet Stortinget forslag fra Fremskrittspartiet med hele 13 tiltak mot gjengkriminalitet, bl.a. bevæpning, som min kollega Njåstad var inne på.

Har påtalemyndighetene fått begynne å bruke disse verktøyene ennå, og mener ministeren at det er nok for å bekjempe den brutale voldskriminaliteten vi ser nå, eller er det behov for mer og flere verktøy? Hammer bruker jeg til snekring eller møteledelse, og ellers overlater jeg til politiet å ta seg av det operative arbeidet mot gjengene og ikke minst i resten av samfunnet for å forebygge rekruttering til kriminalitet. Det er mange som må være med på laget hvis vi skal lykkes med det, f.eks. helse, skole, kommuner og lokalsamfunn rundt om i byene våre. Når det gjelder ungdomsstraff, har vi fått vedtatt en rekke tiltak som vil tre i kraft etter hvert. Vi har også planer om å komme tilbake til Stortinget før sommeren med med en proposisjon til, bl.a. for å få etablert hurtigspor i domstolene for ungdommer, sånn at vi klarer å sikre en rask reaksjon når en ungdom har begått noe kriminelt. Den reaksjonen handler både om at det skal være en straff – noen ganger kan det være fengselsstraff; det er det opp til domstolene å avgjøre – og om å få ungdommen ut av gaten, ut av det kriminelle miljøet og inn i oppfølging fra dem som er rundt ungdommen, i tråd med det ungdommen trenger.

«Stortinget ber regjeringen vurdere om domstolen bør ha en mer aktiv rolle i straffegjennomføringen både med hensyn til fastsetting av vilkår i straffen og for å kunne følge opp gjennomføringen av denne, etter mønster fra narkotikaprogram med domstolskontroll.» Når kommer den innstrammingen? Statsråd Emilie Mehl [10:27:10]: Vi kommer tilba- ke med proposisjonen før sommeren.

Jeg vil gjerne stille spørsmål til høyere utdanningsministeren vår. Om en måneds tid skal veldig mange kommende studenter vurdere om de skal, og om de kan, takke ja til en studieplass. Det heier vi selvfølgelig på at alle gjør. Veldig mange av de store studiestedene står høyt på manges ønskeliste. De kommende studentene er allerede godt i gang med å planlegge alt det praktiske for å bli en student, og øverst på listen over gjøremål står ofte det å skaffe seg et sted å bo. Vi vet at boligjakten er beintøff, og det er selvfølgelig veldig vanskelig for dem som ikke har foreldre som rett og slett bare kan kjøpe en leilighet til den håpefulle unge student. I fjor så vi en tilnærmet krise da nesten 16 000 studenter rundt om i landet sto uten bolig rett før studiestart. Nødløsningene ble den gangen at mange omgjorde både lesesaler og gymsaler til sovesaler, og mange måtte også bo på tilfeldige sofaer rundt omkring. Det kan rett og slett skremme en del studenter fra å komme i gang med studier, som i seg selv er en krevende øvelse, kanskje også velge bort det studiestedet og den studieretningen som de både evner og ønsker seg aller, aller mest. Hvordan jobber statsråden for å forhindre at vi ser de samme kaotiske tilstandene i august, hvor tusenvis av studenter står uten bolig? [10:28:55]: Det er svært gledeleg at me ser ein oppgang i søkjartala til høgare utdanning. Det er mange unge som vil ta høgare utdanning. Det er faktisk òg mange eldre som no vil ta høgare utdanning. Det er veldig gledeleg. Vi har hatt, ikkje berre i fjor, men gjennom mange år, ein situasjon som den representanten beskriv rundt studiestart.

svar veldig seint før semesterstart på når ein skal kome i gang. Det som er den glade meldinga i dette, er at det har vist seg år etter år at det ordnar seg relativt fort for alle dei studentane som opplever desse problema rundt studiestart.

Ha litt is i magen, det ordnar seg. Den andre viktige meldinga til studentane er at me særleg på den private leigemarknaden har sett ei urovekkjande utvikling, særleg i dei største byane. Den viktigaste løysinga vår på det er å få fart på

[10:31:01]: Jeg har forståelse for at dette er sammensatt, og jeg deler for så vidt optimismen om at det ordner seg for de fleste på en eller annen måte. Samtidig er det en utrolig krevende situasjon å stå i. Det er nettopp den utviklingen statsråden viser til, som også bekymrer oss.

SV er opptatt av å øke antall studentboliger, noe jeg også oppfatter at statsråden er. Samtidig ser vi at aktører som har gryteklare prosjekter, slik som Anker studentbolig, faller mellom to stoler. De mister nå støtte, noe som gjør at de heller ikke kan bistå på samme måte som studentsamskipnadene har gjort. Hvilke konkrete tiltak jobber statsråden med for at også andre aktører enn samskipnadene og markedet kan bistå? Statsråd Oddmund Hoel [10:31:54]: Det er svært viktig for oss å halde på den veldig gode ordninga me har med studentsamskipnadene som ideelle føretak,

Det er me veldig positive til, men vår hovudlinje i politikken er å satse på studentsamskipnadene og dei ideelle verksemdene. Det er viktig at vi skal bygge studentboliger. Det har vi allerede vært inne på. Vi vet også at det er mange studentboliger som står og forfaller. Ifølge Samskipnadsrådet gjelder det for deres vedkommende hele 7 000 boliger, hybler. Ved ikke å gi tilskudd til å oppgradere studentboliger, men kun bygge nye, mister man muligheten til å ta i bruk de hyblene som står mer eller mindre klare.

f.eks. Sogn studentby, som blir oppgradert, som er i ei verneklasse der det ikkje er fritt fram for samskipnaden å gjere kva han vil. Me har nokre viktige unntak, men hovudregelen er at me ønskjer å bruke dei pengane me har, på nye studentbustader framfor å pusse opp gamle studentbustader.

å få til, og kjøpekraften for studentene reduseres år for år og dessverre også generasjon for generasjon. SV er opptatt av og ønsker å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden. Er det et virkemiddel som statsråden er villig til å vurdere?

Han er på ingen måte eten opp av inflasjonen no. I 2024 vil det vere 6 pst. realvekst etter at me har teke omsyn til prisauken. Det skal me saman vere utroleg glade for at me har fått til. Når det gjeld å knyte studiestøtta til G, har valet vårt vore å halde ho knytt til KPI, altså konsumprisindeksen. Det er det mest realistiske som gjeld

[10:36:42]: Jeg må få lov til å nevne at dette er en gledens dag, når Norge har anerkjent Palestina. Mitt spørsmål går til statsråd Mehl. Vi står i en pågående voldskrise i dette landet, der kvinner er ofre for menns vold og brutalitet, og i verste fall blir de drapsofre. Gjerningsmennene er tidligere eller nåværende partnere. Volden og drapene er varslet. Vi vet at det store flertallet av både ofre og gjerningsmenn har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forkant av drapet, og i mange tilfeller er det registrert flere voldshendelser i forkant. Særlig tydelig ble dette etter de mange drapssakene i vinter, der både alvoret og antallet sjokkerte mange. Det skjer imidlertid fint lite for å forhindre denne volden og disse drapene på kvinner. Hvilke strakstiltak jobber departementet og statsråden med for å bekjempe vold mot og drap på kvinner? [10:37:36]: Først vil jeg si at den drapsbølgen vi har sett, hvor mange av drapene er på kvinner og utført av partner eller et familiemedlem, har vært veldig vond å være vitne til. Mine tanker går til dem som er nær, og som står midt i det i sitt liv og sin hverdag. Når det gjelder partnerdrap, vold i nære relasjoner og æresvold, er det et høyt prioritert område for regjeringen, og det har det vært siden vi tiltrådte. Vi så en økning i antall drap fra januar i år. Vi hadde da ca. to uker før, rett før jul, lagt fram en omfattende opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Der lå det mange tiltak, hvor noen av dem allerede er gjennomført, og andre er på vei. For eksempel var det viktig for oss å oss å speede opp prosessen for å få brukt omvendt voldsalarm mer, i tilfeller hvor det kan være frykt for brudd på besøksforbud, eller hvor det allerede har skjedd. Vi fikk endret loven i fjor, sånn at det er mulig å bruke omvendt voldsalarm – altså sette en fotlenke på noen som er truende mot en kvinne, og som det da blir ilagt besøksforbud mot. Det kan skje allerede ved en beslutning fra politiet og påtalemyndigheten. Man må ikke vente på en hel, stor rettssak for å få det til. Så det kan gå mye raskere. endringen trådte i kraft 8. april i år, etter at vi hadde fått fart på det, og der ser vi allerede resultater. Jeg skal ikke referere nøyaktige tall nå, i frykt for å si feil, men det har allerede vært en stor økning i hvordan det brukes ute i politidistriktene.

når gjengkriminaliteten har seilt opp som en stor utfordring flere steder i landet de siste årene, har regjeringen vist evne til å kaste seg rundt ved å gjøre prioriteringer for å få bukt med det. 1,6 mrd. kr i årets reviderte nasjonalbudsjett for å skape trygghet i Norge gjennom innsats mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk. Regjeringen viser en alvorsforståelse når det gjelder gjengkriminalitet.

hun utdype – slik at de kan prioritere etterforskning av partnervold, drapssaker, bedre beskyttelse av voldsofre og forebygging av framtidige partnerdrap? Som jeg sa, ligger det i budsjettet for i år inne 100 mill. kr spesifikt til å følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep og vold i nære relasjoner. Samtidig er de 1,6 mrd. kr til politiet ekstremt viktig også for å etterforske, forebygge og bekjempe vold mot kvinner og partnerdrap. Det er også en del av politiets daglige arbeid og deres ansvarsområde, og noe av det politiet bruker mye tid på, er de sakene som er blant de høyest prioriterte. Når vi styrker grunnfinansieringen i politiet og med det gjør at politiet kan få mer tid og mer folk på jobb, er det også veldig viktig og godt nytt for de sakene som handler om nettopp vold mot kvinner. [10:41:28]: Det er klart at poli- tiet må ha nok ressurser, både økonomisk og menneskelig, til å gjøre sin del av arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og partnerdrap. Likeledes må det forebyggende apparatet i kommunene være tilstrekkelig finansiert, og da særlig krisesentrene. De 44 krisesentrene i landet har en presset økonomi og kapasitet. Mange sentre står i fare for nedleggelse, og tilbudet avhenger i stor grad av hvor folk bor. I Indre Finnmark finnes det ikke et tilbud for kvinner, barn og menn i Sápmi. Det er Krise med stor K, og det står om liv. Likevel kunne jeg ikke se at krisesentrene er nevnt ett sted i det reviderte nasjonalbudsjettet regjeringen presenterte for en uke siden, ei heller i kommuneproposisjonen. Mener statsråden, som en del av regjeringen, at de fører en forsvarlig politikk for å bekjempe og fore bygge partnerdrap når krisesentrene i Norge knapt kan holde det gående? [10:42:16]: Jeg mener at vi fø- rer en veldig god politikk for å bekjempe og forebygge partnervold i Norge, og krisesentrene er en viktig del av det. Vi har lagt fram en lang rekke tiltak og ikke minst en tung satsing på politiets brede arbeid, og vold – både vold generelt, vold i nære relasjoner og vold mot kvinner – er en viktig og høyt prioritert del av det. av det. Så kan vi aldri si oss ferdig med denne problemstillingen, for dette er et veldig stort problem i nær sagt enhver krik og krok av Norge. Det bor kvinner over hele landet, og utfordringen med vold i nære relasjoner må vi da også ha med oss overalt og i alt arbeidet vi gjør. Det er et stort arbeid å ta fatt på, så steder der vi kan forbedre oss enda mer, må vi alltid være åpne for. [10:43:12]: Jeg håper at både jeg og statsråden kan leve i et samfunn hvor vi ikke trenger krisesentre, men så lenge vi gjør det, må vi sørge for at de har både ordentlige låsesystemer på dørene sine og rom til dem som trenger beskyttelse. Jeg vil allikevel flytte fokuset lite grann, over til mannsutvalget, som tidligere i vår la fram sin rapport om menns likestillingsutfordringer og kom med en rekke tiltak for å styrke likestillingen for menn.

Jeg vil først be- nytte anledningen til å gratulere utviklingsministeren med 50-årsdagen. Men den jeg skal spørre, er justisministeren. i år og i fjor har PST i sin nasjonale trusselvurdering påpekt risikoen for at sivile russiske fiskefartøy med tilgang til norske havner kan brukes til å smugle varer og komponenter som er underlagt eksportkontroll eller sanksjoner, og for at de driver spionasje og sabotasje. Den eneste grunnen til at russiske fartøy har tilgang til tre norske havner, er at regjeringa valgte å innføre et særnorsk unntak fra havneforbudet for disse fartøyene. på at en forutsetning for å støtte disse unntakene er at det føres reell og faktisk kontroll med alle russiske fartøy. I tillegg har vi forutsatt at regjeringa gjør løpende vurderinger av om unntakene kan videreføres. I oktober 2022 strammet regjeringa inn unntakene, nettopp med den begrunnelse at det er en reell fare for omgåelse av sanksjoner og eksportkontrollregelverket. Det er godt kjent at sivile russiske fartøy brukes både til sabotasje og spionasje, og at de er underlagt statlig russisk kontroll. kontroll. Da jeg i januar og mars i fjor spurte regjeringa om kontrollen med russiske fiskefartøy som forlater norske havner, var svaret at det i perioden oktober 2022 til januar 2023 ikke ikke ble ført fysisk kontroll med samtlige russiske fartøy, og at det selv med fysisk kontroll ikke var mulig å garantere at varer underlagt eksportkontroll eller sanksjoner ikke blir ført ut av landet. På TV 2 den 13. mai uttrykker både politimesteren i Øst-Finnmark og sjefen for PST i Finnmark at de ikke har hjemmel til å sjekke russiske fiskefartøy i norske havner. Da blir mitt spørsmål til justisministeren: Hva konkret består kontrollen av russiske fiskefartøy av i dag, hvis politiet ikke har hjemmel til å utføre noe annet enn personkontroll og grensekontroll? [10:46:27]: Det er riktig at vi har dette unntaket i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes for anløp av russiske fartøy, og det er også riktig, som representanten sier, at det er et unntak vi har innført, men også sagt at vi kan komme til å fjerne hvis vi ser at det blir misbrukt. Det er tolletaten som har ansvaret for kontrollen av skipene som anløper de havnene. Så nær som alle blir kontrollert av tolletaten. Det er PST og politiet som har ansvar for å følge med på mulig spionasje eller annen mistenkelig aktivitet, og etter det jeg er kjent med, har de også et godt samarbeid med tolletaten. Det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om hva den reelle kontrollen i dag består i, hvis det er sånn at PST og politiet, og da også tolletaten, ikke har hjemmel til å gjøre noe annet enn personkontroll og grensekontroll. Hva får de sjekket om bord i fartøyene? Statsråd Emilie Mehl [10:47:26]: Når det gjelder tolletaten, er det et ansvar som hører under finansministeren, så detaljene i hvordan den kontrollen utføres, må jeg komme tilbake til. Dette er ganske oppsiktsvekkende. Det var altså justisministeren som sto på en pressekonferanse i oktober 2022 og fortalte om innstramming i unntaket fra havneforbudet, nett opp med bakgrunn i risikoen for spionasje, sabotasje, unndragelser og omgåelse av eksportkontrollregelverket. at justisministeren ikke vet hva som sjekkes om bord på disse fartøyene, er det mildt sagt oppsiktsvekkende. Har justisministeren kontroll? Statsråd Emilie Mehl [10:47:58]: Ja, det har jeg. Det er nettopp de formålene som nevnes her, som er grunnen til at vi har så omfattende kontroll, og som er hele grunnen til at vi hele grunnen til at vi har sagt at vi kan stramme inn, men vi har en åpning for at det kan være anløp til disse havnene. Det er nettopp for – blant annet – å forebygge omgåelse av eksportkontrollregelverket eller at Norge brukes som transittland for transport av ulovlige varer til Russland. Vi lever i et åpent samfunn hvor vi ikke kan helgardere oss mot alt. Det gjelder all type spionasje, etterretning eller mulig fremmed aktivitet fra russisk side, som er en stor utfordring, og som har vært det over mange år, også da Høyre satt i regjering, uten at man man klarte å ha et helt vanntett samfunn den gangen. Men når det gjelder denne problemstillingen, som er omgåelse av sanksjonsregelverket og omgåelse av eksportkontrollregelverket, er det noe regjeringen følger svært nøye med på, og som etatene våre er ute i felt og jobber med hver dag. Så oppfattet jeg spørsmålet som en detaljert beskrivelse av hvordan det operasjonelle arbeidet utføres, og det må jeg komme tilbake til. ikke om en detaljert beskrivelse av det operasjonelle arbeidet. Jeg spurte om regjeringa har kontroll. For hvis det er sånn at man følger veldig nøye med på en eventuell omgåelse av eksportkontrollregelverket, spionasjerisiko og sabotasjerisiko, men uten å kunne svare på hvordan en enkelt kontroll av fartøyene foregår, mener jeg det er oppsiktsvekkende. Da vil jeg stille spørsmålet på en annen måte: Hva skal til for at regjeringa nå revurderer dette særnorske unntaket fra havneforbudet? [10:49:31]: Jeg svarte at vi har så god kontroll som vi mener det er rimelig å ha, og vi har kontroll av nær sagt alle fartøy som anløper de tre åpne havnene. åpne havnene. Representanten har selv vært regjeringsrepresentant og utenriksminister og vet antakeligvis godt at det er en stor utfordring med fremmed etterretning i Norge, både fra Russland, særlig med tanke på krigen i Ukraina, og også

Det kan ha naturlige forklaringer, men hendelsen faller inn i et bilde av at norsk kritisk digital infrastruktur er svært utsatt. Den forrige kabelen utenfor Bø ble kuttet i to. Da jeg høsten 2021 stilte spørsmål til statsråden om hvordan man vurderte situasjonen, valgte hun å la kommunalministeren gi et intetsigende svar. NRK har i en sak vist at både den forrige kabelen i Bø og fiberkabelen til Svalbard ifølge AIS-data ble kuttet etter at en russisk tråler hadde kjørt sikksakk over kabelen gjentatte ganger. Er regjeringen for naiv i møte med et nytt trusselbilde? Har man kontroll, og har man nødvendige virkemidler for å hindre sabotasje på norsk kritisk infrastruktur? Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar beredskap, sikkerhet og trusler fra fremmed etterretning på aller største alvor, og det har det vært all grunn til å intensivere etter at krigen i Ukraina brøt ut. Hvis ikke den forrige regjeringen hadde vært så naiv, hadde vi kanskje vært litt lenger framme i å ha hjemler på plass – ha mulighet til å forebygge de tingene – enn man var da vi tok over høsten 2021. Vi har gjort et omfattende arbeid for bl.a. å kartlegge grunnleggende nasjonale funksjoner og innføre nye hjemler for PST i måten de jobber på. Vi følger selvfølgelig nøye med på aktivitet langs kysten og på land som kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet eller være et uttrykk for spionasje. Når det gjelder de konkrete sjøkablene: Dersom det blir brudd og man mistenker at det er noe kriminelt, er det en

Mitt spørsmål går til statsråden for høyere utdanning. I fjor kom det fram at flere studenter er blitt utestengt fra universiteter og høyskoler som følge av mistanke om fusk, mens de senere er blitt frikjent i klagerunden. Så sent som i dag meldte NRK om enda tre slike saker, fra Vestlandet. Jeg mener det er vanskelig å kalle dette noe annet enn en rettssikkerhetsskandale for studenter. Fremskrittspartiet foreslo allerede i fjor at den nye loven om høyere utdanning burde vært trukket tilbake for en ny gjennomgang av fuskeregelverket, noe vi dessverre ikke fikk støtte for. Etter at to statsråder måtte gå av i vinter som følge av fokuset på fusk og plagiat, fikk vi i februar et enstemmig storting på et vedtak om at studenter kan få utsatt iverksettelse av vedtak om utestengning fram til eventu ell klage er behandlet – altså samme rettssikkerhetsprinsipp som jeg opplever gjelder i store deler av samfunnet ellers. Det var derfor med stor skuffelse vi så i RNB at regjeringen avviser dette enstemmige anmodningsvedtaket som også regjeringspartiene selv var med Jeg ønsker derfor å stille statsråden spørsmål om hvorfor han mener det ikke er riktig å vente med iverksettelse av fuskevedtak før klage er behandlet, spesielt når vi ser at flere studenter blir frikjent i klagerunden, og at de i dag må ta sin straff, med den konsekvens det har, mens de i realiteten kanskje er uskyldige, bare man venter og ser til klagerunden.

Når det gjeld fuskproblematikken, må me først berre konstatere at fusk er eit stort problem i høgare utdanning. Difor har me eit klart regelverk som har reaksjonar mot fusk. at studentar som det blir reist fuskesaker mot, i nesten alle tilfelle ikkje får medhald. Så har me nokre studentar som får medhald. Studentar skal ha rettssikkerheit. Dei har rett på gratis advokatbistand i tre instansar viss dei klagar. Me har eit system som i all hovudsak fungerer bra, men me treng betre samordning av fuskeregelverket. Det har me mellom institusjonane, og det er i full gang. Det har me teke initiativ til. Spørsmålet representanten stiller om utsett reaksjon, trur me ikkje er nokon fordel for studentane. med at dei aller fleste ikkje får medhald, vil det berre føre til at ein vil få den reaksjonen på eit seinare tidspunkt – kanskje når det skaper eit større problem. Viss ein f.eks. blir felt for fusk i eit emne på bachelor, og så får ein plutseleg iverksett utestenginga når ein er godt i gang med masterløpet sitt, vil det vere veldig uheldig for studentane. Då følgjer me heller prinsippet i forvaltningslova om at reaksjonen blir iverksett når han blir ilagd. (FrP) [10:56:00]: Jeg er enig med statsråden i at fusk er alvorlig, og at det skal få en konsekvens, men det som er like alvorlig, er når vi straffer uskyldige mennesker som ikke har gjort noe galt. VG skrev om Katie, som kom til Norge fra Thailand som 16-åring, fulgte den norske drømmen,

derfor slo det ut på tekstlikhet. Jeg vil mene at slike saker er rettssikkerhetsmessige skandaler. Når statsråden og regjeringen ikke vil gå inn på å utsette iverksettelse av vedtak inntil klage er ferdigbehandlet, lurer jeg på om statsråden kan garantere at vi ikke ser flere slike saker hvor uskyldige personer må sone Det som er ein stor fordel med den nye universitets- og høgskolelova, som Framstegspartiet ikkje ville vedta no, er at ein har fått innført meir nyanserte reaksjonar mot fusk. Me kan få strenge reaksjonar mot dei mest alvorlege tilfella, mens me legg opp til mildare reaksjonar mot dei minst alvorlege tilfella. Dette står heilt klart i proposisjonen som no har passert Stortinget. Det betyr òg at institusjonane i større grad no må vurdere om utestenging er ein rett reaksjon. Det er ei kontinuerleg utvikling av feltet og av metodar for fusk, det er det aller viktigaste bak dette, men eg trur me vil sjå ei meir nyansert tilnærming frå institusjonane, som vil hindre ein del av dei uheldige utslaga me har sett. Det er bra, og Fremskrittspartiet har støttet at vi får ulike typer reaksjoner på ulik alvorlighetsgrad av fusk og også det vi ser er misforståelser. Det mest grunnleggende i et rettssamfunn må likevel være at uskyldige mennesker ikke straffes for noe de ikke har gjort, og det føler jeg at regjeringen og statsråden ikke tar på alvor. Jeg føler at studentenes rettssikkerhet rett og slett kastes under bussen. Jeg vil også sitere Norsk Studentorganisasjons leder, som etter RNB-framleggelsen sa: «Ingen blir satt i fengsel før anken er behandlet. Studenter bør heller ikke utestenges før klagen vår er

Me følgjer det som er heilt vanleg i forvaltningsretten, nemleg at vedtaksreaksjonen blir ilagd når vedtaket blir fatta, men det er opp til institusjonane å vurdere

Vi står ved et vei- skille. Det blir færre unge og flere eldre, og det vil utfordre helsetjenestene våre. Støre-regjeringens svar på utfordringene er å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen. Regjeringen har foreslått å fjerne kravet om karakteren 3 i norsk og matematikk for å komme inn på sykepleierstudiet, til tross for at det er helt grunnleggende for å fungere godt i sykepleieryrket. Da Høyre innførte karakterkravene, var det fordi vi ønsket å heve kvaliteten på utdanningene og bedre gjennomføringsevnen til studentene. Det er en klar sammenheng mellom inntakskompetanse og sluttkompetanse. Vi har en sykepleierutdanning det er grunn til å være stolt av, og våre sykepleiere har høy kompetanse i grunnleggende sykepleie. Det er viktig når de står i krevende situasjoner og skal ta avgjørelser som kan bety forskjellen på liv og død. Noen utdanningsinstitusjoner fyller studieplassene med kvalifiserte søkere, og andre mangler studenter som oppfyller nivåkravene i norsk og matematikk. Regjeringen åpner nå døren for studenter som ikke har nødvendige forkunnskaper, og det til tross for at Sykepleierforbundet har advart sterkt imot dette og kalt det en totalt feilslått politikk. Støre-regjeringen legger opp til at norsk helsevesen vil få et a- og b-lag av sykepleiere, og at vi som pasienter ikke lenger kan være trygge på at vi møter en sykepleier som beregner livsnødvendige medisiner korrekt. Det er svært alvorlig. Å investere i godt utdannede sykepleiere er noe av det lureste vi kan gjøre i møte med de behovene vi står overfor. Hvorfor er statsråden villig til å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen? Statsråd

er at me ikkje får tak i sjukepleiarar i det heile der dei trengst, i spesialisthelsetenesta og i primærhelsetenesta. Det er difor oppsiktsvekkjande at Høgre sitt einaste svar på den situasjonen me har sett med aukande rekrutteringsproblem, er å halde fast på sin gamle politikk. Det er for så vidt karakteristisk

Dei utdanningsinstitusjonane er heilt klare og tydelege på at det viktige ikkje er kva studentane kan når dei begynner på utdanninga, men det er kva dei kan når dei er ferdige på utdanninga etter tre år. Dei er òg heilt klare på at dei skal ha eit opplegg som utstyrer kandidatane med den kompetansen som trengst, og det er ingen veldig klar og tydeleg samanheng mellom inntakskvalitet inntakskvalitet og kompetansen når ein går ut. Det me har gjort med å ha dei karakterkrava som Høgre innførte på sjukepleiarutdanningane, er at me har halde mange motiverte, gode søkjarar utanfor utdanningane, f.eks. helsefagarbeidarar med veldig lang erfaring som då ikkje får moglegheita til å bli tekne opp på realkompetanse. Så me sørgjer no for å få fleire motiverte, dyktige unge folk inn i sjukepleiarutdanningane. [11:04:04]: Det å rekruttere handler også om attraktivitet, og Sykepleierforbundet mener at det å fjerne karakterkravene til sykepleierutdanningen kan redusere statusen til sykepleierstudiet, øke frafallet, bidra til lavere kvalitet og svakere rekruttering til spesialistutdanningene. Det er jo ikke det vi ønsker å oppnå. De sier også at det kan gå ut over pasientsikkerheten, og at «regnefeil og kommunikasjonssvikt kan medføre pasientskade og død». Det er relativt sterke ord. Til tross for dette senker altså regjeringen ambisjonene. I en sykepleiers hverdag beregner man medisindoser i milligram og mikrogram, og en liten regnefeil kan bety forskjellen mellom liv og død. Det burde statsråden ta på større alvor. Er det slik å forstå at statsråden er uenig med Sykepleierforbundet i at det vil gå ut over pasientsikkerheten?

Det å ha sjukepleiarar som må ta vakt etter vakt og i den situasjonen skal begynne å rekne på medikament og gjere andre ting som er heilt kritiske for utøvinga, er langt meir uheldig enn det å ha inn studentar som er motiverte, som går gjennom utdanninga, og som går ut derifrå med bestått utdanning. Det er framleis slik at ingen kjem ut av ei sjukepleiarutdanning utan å vite forskjellen på milliliter og desi liter. Ein må bestå medikamentprøveeksamen. Me held på nasjonal deleksamen, og me har ein kontroll der.

Det er ikke sånn at alle institusjoner i dag har krav om 100 pst. feilfri medikamentberegningsprøve. Det skulle bare mangle, for universiteter og høyskoler skal uteksaminere studenter fra sykepleierutdanningen som kan håndtere og beregne legemidler, men dette dreier seg ikke om milliliter og desiliter, Dette er forsket på. I doktorgraden til UiO-forsker Mulac vises det til at utilstrekkelig tallforståelse kan få konsekvenser. Av 100 regnefeil førte 78 av dem til skade på pasienten, skrev Sykepleien i 2022. Hvis man rekrutterer sykepleiere som har svakere matematiske kunnskaper, kan det gå på bekostning av pasientsikkerheten, sier hun. 78 av 100 regnefeil førte til skade på pasienten, kan jo handle om liv og død. Synes ikke statsråden at det er alvorlige tall, og frykter ikke statsråden konsekvensen av egen politikk? Statsråd

som må betrast for å få bukt med det. Det er vår klare haldning at utdanningsinstitusjonane er godt i stand til å utstyre dei studentane dei får inn, med den nødvendige kompetansen. Det har me full tillit til. Det me ser frå Høgre si side, er tvert om ein mistillit til at institusjonane greier å drive ei undervisning som utstyrer kandidatane med den nødvendige kompetansen. Kari-Anne

Det er stor mangel på sykepleiere. Vi trenger å gjøre yrket mer attraktivt. Vi trenger å stille strenge krav og vise at dette er et yrke for framtiden. De trenger karriereveier, de trenger en turnus de kan stå i over tid, det aller første vi burde gjøre, er egentlig å fortelle at de som skal velge sykepleierutdanning, får et yrke med høy status, vi stiller krav, og de trenger høy kompetanse for å stå i den viktige posten. Så hva er egentlig regjeringens ambisjon for sykepleierutdanningen?

Vår ambisjon for sjukepleiarutdanningane er å rekruttere motiverte, dyktige søkjarar, både unge og litt eldre, til å bli dyktige sjukepleiarar. Me har veldig gode sjukepleiarutdanningar i dette landet, som er fullt i stand til å utstyre dei med den kompetansen som gjer

må vi nok være litt fleksible i dag, for enten er statsråden ikke i salen, eller så er ikke representanten i salen. Når jeg ser litt utover, betyr det at vi må starte med spørsmål 9, fra representanten Helge André Njåstad til justis- og beredskapsministeren. Sp ø rs

er det viktig at vi disponerer politibudsjettene slik at vi får mest mulig politikraft ut av pengene. Det gjelder også når vi skal finne nye løsninger for bygg eller for lokaler. Alle etater, inkludert politiet, er forpliktet til å følge Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. De fleste av de husleiesakene som kommer til Justisdepartementet, innebærer en stor økning i husleieutgifter, eventuelt en vesentlig økning i forhold til det som det opprinnelig var gitt tilsagn om, eller som lå der fra før. Økte husleiekostnader er noe som må håndteres innenfor den gjeldende budsjettrammen politiet har, som igjen betyr at hvis vi sier ja til det, kan vi risikere å svekke tjenesteproduksjonen på andre områder. Dokumentasjonen som departementet får i disse sakene, må derfor være god fra politiets side og gi oss et godt nok beslutningsgrunnlag for den beslutningen som skal fattes, og så må og bør prinsipielle spørsmål være avklart tidlig i prosessen. Det krever at man har vurdert grundig hvilke andre alternativer enn dem vi får innspill om, som kan være aktuelle. Det skal også vurderes hvilken løsning som er mest økonomisk gunstig for staten på lang sikt, f.eks. om det er å eie et bygg eller å leie et bygg av noen i det private markedet. Normalt er det sånn at staten skal eie bygg hvor oppføringskostnaden er større enn markedsverdien til bygget i et privat marked. I noen av de sakene som departementet har til behandling nå, ser vi nettopp det jeg har vært inne på, nemlig at prisnivået har økt vesentlig i forhold til det som har vært lagt til grunn tidligere i prosessen. For eksempel når det gjelder det nye politihuset i Bergen, har Politidirektoratet – ikke for første gang – bedt om å få øke den årlige kostnadsrammen vesentlig, sånn at det blir langt utover det som ble lagt til grunn da vi ga aksept for å leie lokaler i markedet. Når vi da får en slik henvendelse om å øke kostnadene betraktelig, er vi også nødt til å gjøre en grundig vurdering fra departementets side. Mitt utgangspunkt er at vi skal realisere nye politihus så raskt som mulig og innenfor en akseptabel ramme av kostnader, og så må det baseres på hvilken løsning som er mest gunstig for staten på lang sikt.

tverrpolitisk. Det har vore anbod. Det einaste som står att, er at Justisdepartementet seier at det er greitt for politiet å forhandla med dei som har levert inn anbod, sånn at ein kan flytta inn i nytt politihus når leigeavtalen går ut i 2028. Ein ventar eigentleg berre på eit svar frå justisministeren og Justisdepartementet for å koma vidare. Så mitt spørsmål er av ja/nei-sorten: Vil Justisdepartementet seia ja til at den pågåande anbodsprosessen med forhandlingar kan fullførast, eller må ein begynna heilt på nytt og stilla heile politihuset i Bergen i uvisse?

varsel om at kostnadene har økt vesentlig, og da er vi forpliktet til og nødt til å ta en skikkelig runde for å få klarlagt alle fakta. Det er det vi holder på med nå. Sammen med Politidirektoratet må vi få at vi kan ta en beslutning. Blant annet viste NSM-saken at vi må forholde oss til om vi skal ha et formålsbygg, eller om det er greit at noen leier i markedet. Det er et av den typen spørsmål vi er nødt til å vurdere når det kommer sånne kostnadsøkninger.

Jeg sa ja. Så kom politiet etter det og sa at man har fått høyere kostnader allikevel. Da er mitt ansvar som statsråd å ta det seriøst, klarlegge detaljene i det og sørge for at vi holder oss innenfor det regelverket og de retningslinjene som gjelder for

Det betyr at mange kvinner risikerer å vente lenge for å få vite om de har celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft. Dette er langt over anbefalte ventetider. Statsråden har lovet å bruke private aktører for å redusere ventetidene,

mai lanserte regjeringen ventetidsløftet, som er en historisk satsing for å få ned ventetidene i vår felles helsetjeneste. Regjeringen har invitert med de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og de regionale helseforetakene til et forpliktende samarbeid, der vi sammen skal ta i bruk de virkemidlene vi kan for å få ned ventetidene. Først skal vi snu trenden, og så skal vi sikre en markant nedgang i ventetidene

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 har regjeringen derfor også foreslått å styrke vår felles sykehusøkonomi med om lag 2 mrd. kr. Alt dette skal bidra til å legge til rette for at vi raskt skal få ned ventetidene. Utvikling av livmorhalskreft tar som regel lang tid, som oftest fra 10 til 30 år. I noen svært få tilfeller kan det gå raskere. Det er likevel uheldig at ventetiden for svar på livmorhalsprøver har økt. Dette er selvfølgelig svært belastende for de kvinnene det gjelder. Det har jeg stor forståelse for. Vi kan ikke si oss fornøyd før vi har fått ned ventetidene, også på prøvesvarene.

omfordeling av arbeidsoppgaver for screenere og avtaler med andre laboratorium. Oslo universitetssykehus melder at de håper å kunne gi prøvesvar innen tre til fire uker allerede i løpet av august. av august. I ventetidsløftet tar jeg til orde for at samarbeid kan være en del av løsningen. Private aktører, ideelle og kommersielle, kan også bidra til å få ned ventetidene. Jeg har ikke noe imot at sykehusene våre kjøper kapasitet fra private når det er behov. Sånn har vi alltid hatt det i Norge, og sånn kommer vi til å ha det også i framtiden. Men også her er det viktig at innsatsen er offentlig finansiert, prioritert og organisert, at vi sørger for at det er rettferdighet og likeverdighet i tjenestene våre, og at det er de regionale helseforetakene som – med sitt sørgefor-ansvar – beslutter når det er hensiktsmessig å kjøpe fra private aktører. Det viktigste for pasientene er at vi får ned ventetidene, og det er jeg ganske sikker på at vi vil oppnå med den politikken og satsingen vi nå gjennomfører, sammen med partene i arbeidslivet. Bård [11:20:36]: Jeg likte at statsråd- en sa at dette er førsteprioritet på agendaen – å få ned ventetiden. Så kommer det veldig mye prat, og så sier han at dette er det opp til de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene om man skal bestille eller ikke. ledig kapasitet, som man har brukt i lang tid, og som ville bidratt til at det ville vært en til to ukers ventetid på å få svar på disse prøvene hvis man hadde satt i gang. Nå sier OUS, Oslo universitetssykehus, er det de ser for seg med den framdriften som er nå. Kan ikke statsråden bare skjære igjennom og si at Aleris eller andre private som gjør disse tjenestene, skal få lov til å velge,

og at folk skal være trygge på at den dagen de trenger hjelp, får de hjelp. Da skal ventetidene ikke bli for lange, samtidig som vi må evne å prioritere mellom pasienter og sørge for at de som trenger hjelpen først, får den først. Da er det viktig at vi har et sterkt offentlig helsevesen. Private og ideelle aktører kan gjerne bistå med sine tjenester. Dette må altså være offentlig finansiert, prioritert og organisert. Hvis ikke får vi et todelt helsevesen, og det er vi ikke tjent med. Det vil stride mot det som er den norske måten å organisere er det opp til helseforetakene. Jeg har sagt at de kan ta i bruk alle de virkemidlene de vil. Jeg forventer at ventetidene skal raskt ned. Vi bidrar med 2 mrd. kr, og jeg er nå helt sikker på at sykehusene gjør alt de kan, sammen med sine ansatte,

Det handler om hvorvidt statsråden er villig til å si: Jeg skjærer igjennom, jeg sørger for at kvinnene som må vente mange uker ekstra og være bekymret og usikker på et svar, svar, skal slippe det, for det er ledig kapasitet. Det er statsråden som er øverst ansvarlige, og hvis han vil ha ned ventetiden, behøver han ikke vente til august, hvor den kanskje er nede i tre–fire uker. Han kan bare si til OUS

det gjør de. De nevnte selskapene, som representanten Hoksrud henviser til, er allerede leverandører til det offentlige. Jeg stiller meg ikke i veien for at de innkjøpene kan øke hvis helseforetakene finner det hensiktsmessig. Det som er unikt med ventetidsløftet, er at alle partene har forpliktet seg. Her er altså Fagforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet og Delta med. Her er Virke, som organiserer de ideelle sykehusene, med, her er NHO, som organiserer de kommersielle sykehusene, med, og her er de fire regionale helseforetakene med.

«Det på- går en prosess for å få på plass en internasjonal skattekonvensjon i FN, med mål om å tette hullene i dagens globale skattesystem. Norge har en lang historie som foregangsland i skattesamarbeid, og ønsker å bygge bro mellom det globale nord og sør. Til tross for dette støtter ikke Norge sentrale forslag fra blant annet Afrikagruppen, som svarer på de største utfordringene utviklingsland har under dagens system. Markerer Norges posisjoner i disse forhandlingene et linjeskift i Norges internasjonale skattepolitikk?» Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim [11:25:56]: Jeg er veldig glad for å ha fått dette spørsmå- let så jeg kan kaste lys over denne problemstillingen. Denne regjeringen viderefører Norges lederrolle innenfor internasjonalt skattesamarbeid og i kampen mot ulovlig kapitalflyt. Dette er ikke minst knyttet til behovet for økt innsats mot global ulikhet, som er et prioritert område i Hurdalsplattformen. Vårt langvarige en gasjement og omdømme på dette området gir troverdighet til arbeidet med å samle medlemsland rundt felles mål i prosessen om en rammekonvensjon om skatt i FN. Norge stemte som ett av to vestlige land avstående – ikke imot – på spørsmålet om etablering av skattekonvensjonen. Dette sender et signal om at vi er oppriktig opptatt av at prosessen i FN skal bidra til et globalt skattesystem som sikrer rettferdig innsamling av skatt for alle, med særlig vekt på utviklingslands behov for ressursmobilisering. Men brobyggerrollen kommer best til uttrykk ved en bred og langsiktig tilnærming langs flere spor. Vi er foreløpig bare i startfasen av arbeidet som skal resultere i en rammekonvensjon i FN, og arbeidet som nå pågår, handler bl.a. om å vedta mandatet og prosessuelle aspekter for framtidige forhandlinger, såkalte «terms of reference», og Norge deltar i byrået som skal utarbeide modalitetene for videre for videre forhandlinger. Diskusjonene har altså foreløpig handlet mest om prosess og bare så vidt beveget seg inn på overordnede substansielle forslag til mulige protokoller. i disse diskusjonene har Norge støttet utredningen av flere konkrete forslag, deriblant tiltak mot ulovlig kapitalflukt og såkalte «high-net-worth individuals» og økt tilgang til informasjon om deres verdier. Vi har også spilt inn forslag om miljøskatter og merverdiavgift, og vi har stilt oss positive til å vurdere flere andre innspill i videre dialog med FNs medlemsland. For å nå målet om en effektiv og inkluderende skattekonvensjon må vi imidlertid ha med oss både utviklingsland og vestlige land. Derfor er det viktig å vurdere nærmere hvordan pågående prosesser om internasjonalt skattesamarbeid pågår også i andre fora, særlig i OECD, i G20 og i Verdensbanken, som kan bidra inn i FN-prosessen. Denne framgangsmåten vil gi medlemslandene i FN bedre forutsetninger for å kunne samle sammen en handlingsdyktig og konsensusbasert prosess

Når jeg nå skjønner at Norge ikke har endret posisjon når det gjelder Norges internasjonale skattepolitikk, lurer jeg på om høringssvaret som har blitt sendt fra Norge til arbeidet med denne globale skattekonvensjonen, ikke var forankret politisk.

må si at når jeg møter mine kollegaer, også i G77gruppen og afrikanske land, er de veldig takknemlige og positive til at Norge har tatt den rollen, og at vi stemte som vi gjorde i FN i forbindelse med denne rammekonvensjonen. Jeg tror vi også må ta inn over oss at i OECD har dette arbeidet kommet lenger, men i FN har dette arbeidet større legitimitet fordi det jo omfavner alle verdens land. Dette er krevende, veldig sensitive og kontroversielle temaer, men jeg opplever at Norges brobyggerrolle ved å prøve å forene posisjonene fra OECD og formidle dem til gruppen som arbeider med dette i FN, er vellykket.

Vil Norge bruke muligheten i FN til å forbedre arbeidet med en global minsteskatt, der hvor prosessen i OECD og den utformingen har flere svakheter ved seg? Det andre spørsmålet jeg har, er om Norge vil jobbe for at en skatt på tech-giganter og på såkalte «high-networth individuals» vil bli en del av skattekonvensjonen i FN, slik at de fattige landene også kan være med og diskutere det i et forum hvor de er representert. Ja, elementer fra flere av disse forslagene som representanten nevner, er absolutt aktuelle for Norge å pushe videre i arbeidet. er som sagt et veldig kontroversielt arbeid, og det er viktig for Norge å få en skattekonvensjon Følgelig må vi prøve å forene de framskrittene som er gjort i OECD-sporet, med den legitimiteten som en forankring i FN vil føre til. Det betyr kanskje at det ikke blir en perfekt rammekonvensjon ved første utkast, men det er viktig å få den på plass.

(H) [11:32:16]: Jeg har et spørs- mål til justis- og beredskapsministeren: «Norge har et ansvar for å gi beskyttelse til personer som trenger det. For å hjelpe forfulgte og for å opprettholde tilliten til asylsystemet må det få konsekvenser dersom personer lyver eller gir uriktige opplysninger for å få opphold. Avsløringer i NRK 16. april viser at flere tilbakekallssaker henlegges av ressurshensyn.

jeg er veldig opptatt av at utlendingsmyndighetene skal ha mulighet til å avdekke misbruk og reagere med tilbakekalling når oppholdstillatelser er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger. Det er viktig for å opprettholde tilliten til både asylinstituttet og utlendingsforvaltningen generelt. Utlendingsdirektoratet har hatt store restanser i tilbakekallsporteføljen over flere år, og saksbehandlingstiden er dessverre blitt lang. I flere saker har kravet til saksbehandling uten ugrunnet opphold, som det er uheldig. I tillegg har lang ventetid negative konsekvenser for dem det gjelder, og for eventuelle familiemedlemmer, da særlig for barn. Det er viktig for meg at UDI får bedre kontroll på denne porteføljen. Derfor samtykket vi i juni 2022 til at tilbakekallssaker kan henlegges dersom kravet til saksbehandlingstid i forvaltningsloven brytes, eller der hvor barn i familien fyller vilkårene for en ny tillatelse, f.eks. på grunn av lang oppholdstid eller særlig tilknytning, eller der hvor hensynet til barnets beste tilsier det. På grunn av knappe ressurser og stor saksmengde må innsatsen i utlendingsforvaltningen rettes dit hvor behovet er størst, og knappe ressurser og stor saksmengde har vi både når det gjelder tilbakekallssaker og i andre porteføljer. UDI kommer derfor til å prioritere de mest alvorlige tilbakekallssakene. Det er saker om f.eks. alvorlig kriminalitet eller grovt uriktige opplysninger om nasjonalitet, hvor det er holdepunkter for bruk av mer enn én identitet, saker om pågående systematisk misbruk og saker hvor det er oppgitt uriktig asylgrunnlag og det ikke er grunnlag for ny tillatelse. Jeg har tillit til at UDI gjør gode prioriteringer for å få bedre kontroll over tilbakekallsporteføljen og med det sørger for at ressurser rettes mot de mest alvorlige sakene. Jeg takker for svaret. Dette innebærer egentlig at UDI i praksis har en rekke tilbakekallssaker de ikke skal ta tak i, sånn jeg forstår det, hvis er sånn at man skal prioritere det som er mest alvorlig. Jeg er selvfølgelig enig i at det er viktig at man særlig prioriterer saker der det er snakk om bruk av feil identitet, kanskje bruk av flere identiteter, men det er alvorlig for tilliten til asylsystemet hvis ikke også annen misbruk skal få en konsekvens og man ikke får tilbakekalt disse tillatelsene. Det har vært fremmet forslag i Stortinget om at UDI skulle få gjennomslag for å henlegge alle tilbakekallssaker som var mer enn tre år gamle. Da sa Stortinget ganske tydelig at vi ikke ønsket at UDI skulle henlegge sakene bare fordi de var tre år gamle, men sånn jeg forstår det nå, har UDI egentlig fått ganske vide fullmakter til å henlegge ganske mange saker.

hvordan de skal disponere ut fra behovet de har. Vi står midt i den største flyktningkrisen i Norge i nyere tid, med tilstrømming fra Ukraina. Det aldri før vært så mange som har søkt beskyttelse i Norge som i 2022 og 2023, og vi har bevilget betydelige midler for å møte de økte ankomstene. Det er mange viktige og krevende porteføljer i UDI. Vi har fra departementets side samtykket til at man kan henlegge dersom man ser at man bryter forvaltningsloven. Det er samtidig en helt klar linje fra regjeringen og fra norske myndigheter om at man risikerer tilbakekalling dersom man har forbrutt seg mot asylregelverket. Så skal de mest alvorlige sakene prioriteres, og jeg mener det også er svært viktig at folk ikke skal kunne komme unna med alvorlig kriminalitet eller ved å gi grovt uriktige opplysninger.

hvor man ser at personer åpent støtter det regimet de selv har flyktet fra, og faktisk også undertrykker mange av dem som har flyktet til Norge og har behov for beskyttelse fra nettopp det regimet.

symptom på at man faktisk ikke klarer å prioritere det som også er misbruk av asylsystemet, og at man ikke får tilbakekalt der det er behov for det. Vil statsråden sørge for at UDI får mer ressurser til å prioritere disse tilbakekallssakene framover? [11:37:32]: Vi vurderer UDIs budsjett i alle rundene vi har i de vanlige budsjettprosessene, og vi har også prioritert svært mye ekstra midler til bl.a. UDI og andre deler av dem som står i førstelinjen ved flyktningkrisen fra Ukraina, nettopp for å unngå for stor belastning på andre deler av porteføljen. Samtidig er det en kjensgjerning at vi har et stort apparat i UDI, men de har også veldig mange saker og mange ulike porteføljer å forholde seg til. Jeg har tillit til at de prioriterer godt ut fra de ressursene de til enhver tid

«Stortinget har ved- tatt å iverksette tiltak for å forhindre transnasjonal undertrykkelse av personer i Norge. Mange eritreere i Norge utsettes for slik undertrykkelse med trusler, utestengelse, krav om 2 pst. bruttoskatt og annen form for kontroll fra det eritreiske regimet. det eritreiske regimet. I forrige uke omtalte NRK at UDI henlegger saker der asylsøkere er mistenkt for juks. Noen av disse sakene gjelder personer som åpent støtter det regimet de flyktet fra i Eritrea. Mener statsråden disse henleggelsene er i tråd med det å bekjempe transnasjonal undertrykkelse?»

Samtidig ser vi at det er et stort press på utlendingsforvaltningen, og at det er en rekke saker hvor forvaltningslovens regler brytes når det gjelder saksbehandlingstid, eller der barn i familien fyller vilkårene for en ny tillatelse. Derfor mener jeg det er riktig at UDI på grunn av begrensede ressurser, bl.a. på grunn av krigen i Ukraina og flyktningstrømmen derfra, prioriterer de mest alvorlige sakene og øvrige saker der de ser det er riktig, og der

Beviskravene gjør at vilkårene for tilbakekalling ofte ikke er oppfylt, selv om man har forholdsvis klare indikasjoner på at utlendingen har fått tillatelse på uriktig grunnlag. Transnasjonal undertrykkelse er også en viktig problemstilling for regjeringen. Transnasjonal undertrykkelse i bestemte miljøer er noe vi vanskelig løser gjennom tilbakekalling alene, så her er det også viktig å se på om UDI kan avdekke mer før oppholdstillatelsen utstedes. Så må vi sørge for at en eventuell undertrykkelse som er i strid med norske lover og regler, anmeldes og straffeforfølges. Jeg viser til svar på representantforslag om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse av eritreere i Norge, Dokument

og styrer skatteinnkreving i Norge, styrer kulturorganisasjoner i Norge som driver propaganda for diktaturet i Eritrea, kontrollerer kirker i Norge, hvor det også overføres penger til Eritrea, og også har personer som driver et press mot andre eritreere i Norge. De driver en aktiv aktiv undertrykkelse, en aktiv transnasjonal undertrykkelse. Statsråden viste til forslaget vi tidligere har fremmet. Der ble det også et flertall i Stortinget som støttet at vi må ha en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse. Da blir mitt spørsmål:

vi følger opp denne problemstillingen, og det er viktig at vi forebygger at undertrykkelse som foregår i et autoritært regime, får fortsette her i Norge. På mitt ansvarsområde er det hovedsakelig PST som har ansvar for å følge opp det.

utsatt for den typen transnasjonal undertrykkelse. Mitt spørsmål er: Regjeringen må lede dette arbeidet og ikke vente på PST eller andre. Har regjeringen satt i gang

sørge for at foreninger og andre har et demokratisk grunnsyn og ikke bare er talspersoner for et diktatur i Eritrea. Vil statsråden ta et ansvar for å igangsette arbeidet med en handlingsplan, og når vil det skje? Statsråd Emilie [11:43:47]: Jeg må komme til- bake til når det eventuelt vil skje. La meg være veldig tydelig på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er svært opptatt av at vi forebygger transnasjonal undertrykkelse og flyktningspionasje. Det er en viktig del av PSTs mandat. Det er gjort flere tiltak for å komme videre på dette feltet. Man har bl.a. gått opp løypa for hva som skal være ansvarsdelingen mellom sektorer, noe som kan være en stor utfordring i både denne og andre typer saker.

minne om at jeg sendte inn spørsmålene 18. april. Det har ikke vært anledning til å svare på dem før nå, men nå har det skjedd litt i denne saken, tror jeg, så kanskje jeg får et mer opplyst svar enn jeg ville fått for noen uker siden

Har statsråden tenkt å fremme sak i løpet av våren og således få på plass et hurtigspor i løpet av året?» Statsråd Emilie Mehl [11:45:30]: Først vil jeg takke representanten for tålmodigheten. Jeg er kjent med at det har vært noen uker å vente, men jeg setter pris på at Når det gjelder spørsmålet, er det viktig for regjeringen at barn og unge som begår lovbrudd, møter en rask reaksjon som treffer den enkelte ungdom, sånn at vi kan få dem ut av det negative sporet og inn i et bedre liv. For noen er det også nødvendig med en straff, f.eks. i form av fengsel. Det er bakgrunnen for at vi fremmet forslag om endringer i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i september 2023, som gjorde at man skulle få skjerpet ungdomsstraff og raskere reaksjon. Forslagene ble vedtatt av Stortinget i desember 2023. Jeg mener vi har kommet et viktig skritt videre når det gjelder straffereaksjoner overfor ungdom, noe som er svært dagsaktuelt og viktig på grunn av den ungdomskriminaliteten vi ser. Jeg er opptatt av at alle tiltak vi setter inn på straffeområdet og i domstolene, må vi ha et veldig avklart forhold til og ha utredet grundig. Derfor har vi jobbet noe videre med å se på muligheten for en hurtigdomstol og hvordan det skal innrettes, altså et hurtigspor i domstolene for å få enda raskere behandling av disse sakene, selv om det også er formålet med en del av de endringene som allerede er gjort. Vi har sagt at vi skal legge fram en lovproposisjon før sommeren, og det kommer vi til å gjøre, sånn som planen er nå. Når det gjelder hurtigsporprosjektet i Oslo, fikk vi en rapport fra en arbeidsgruppe 19. januar i år. Den peker på flere tiltak som kan gi en raskere og mer effektiv saksbehandling, både i den enkelte etat og i samhandlingen mellom de ulike etatene. Det gikk fram av rapporten at det ikke var mulig for arbeidsgruppen å bli enig om lovendringene som var spilt inn fra Oslo tingrett til justiskomiteen. I stedet har de som var med i arbeidsgruppen, gitt høringssvar hver for seg i den høringen vi har hatt. Det illustrerer vel egentlig hvorfor og Arbeiderpartiet i regjering ikke ønsket å gå for de lovendringene da de kom over bordet før jul, men at vi ville ta oss noe mer tid til å vurdere dette. arbeidsgruppen ikke rakk å se på endelige og sikre vurderinger av tiltakenes ressursbehov, og derfor har de fått utsatt frist til å se på det. Vi fikk en delrapport om det behovet 2. mai. De rapportene er viktige i bakgrunnsarbeidet vi gjør inn mot å legge fram en lovproposisjon om en enda raskere reaksjon overfor unge lovbrytere.

Der står det vel beskrevet hva hurtigsporet vil koste. Arbeidsgruppen har, så vidt jeg vet, ikke fått svar. Statsråden vet nok hva det vil koste å få etablert et hurtigspor. Det er interessant også inn i budsjettdiskusjonene vi kommer fram til snart. Når vil denne rapporten bli gjort offentlig, så vi får vite hva det faktisk koster med et hurtigspor for ungdomskriminelle i Norge? Statsråd Emilie Mehl [11:49:08]: Vi vil som sagt leg- ge fram en lovproposisjon. Arbeidsgrupperapportene er en del av vårt dokumenttilfang og det vi ser hen til. Jeg vil komme tilbake til innholdet i rapportene i proposisjonen når vi legger den fram for Stortinget.

gikk regjeringspartiene med brask og bram ut med at nå kom hurtigsporet, dette skal på plass, og de regnet med at det kom før sommeren, noe Oslo tingrett tok for gitt – at dette kom på plass før sommeren. Det klarer vi jo ikke nå, når det kommer en kanskje før sommeren. Det som er interessant for oss, og det som burde være interessant for alle som er opptatt av et tryggere samfunn, er når det forventes at vi får på plass lovhjemlene, og når vi kan forvente at den første domstolen med et hurtigspor er på plass. Kan statsråden bekrefte at vi får hurtigspor,

til å utrede disse sakene, men det ga vi fordi vi mente vi måtte ha framdrift. Samtidig er det snakk om straff, og det er til og med snakk om straff overfor barn, så vi må forholde oss til barnekonvensjonen og menneskerettighetene og være helt sikre på at når vi ilegger noen en straff, er det både rimelig og forholdsmessig, og at utredningsinstruksen er fulgt i eventuelle endringer som legger opp til det. Derfor har vi tatt oss den tiden til å legge fram lovproposisjonen.